To je – - Prijedlog odluke o proglašenju 2007. godine "godinom edukacije potrošača u Republici Hrvatskoj" Predlagatelj odluke je Vlada Republike Hrvatske. Prijedlog akta se primili poštom. Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo i Odbor za gospodarstvo, razvoj i obnovu. Njihova izvješća ste primili na sjednici. Želi li predstavnik predlagatelja dodatno obrazložiti odluku? Da. Izvolite. Riječ ima kolega Vranković, državni tajnik u Ministarstvu gospodarstva, rada i poduzetništva. Izvolite. upoznam sa Prijedlogom odluke Vlade Republike Hrvatske o proglašenju 2007. godine kao "godinom edukacije potrošača u Republici Hrvatskoj". Zdrava ekonomija jedne države bazirana na konkurentnosti poduzetnika ovisi i o visokom stupnju povjerenja i zadovoljstva potrošača. Razvijeno tržišno gospodarstvo u kojem se trgovci natječu za naklonost potrošača svakako predstavlja jedno od najsnažnijih sredstava zaštite potrošača. Stoga je jedna od osnovnih zadaća na ovom području stvaranje ravnoteže između poduzetnika i potrošača, odnosno trgovaca i potrošača. Da bi se dostigao takav stupanj tržišnog gospodarstva potrebna je permanentna edukacija kako trgovaca, tako i potrošača. Takav razvoj zaštite potrošača moguć je jedino stalnim unapređenjem znanja potrošača, a koje je moguće provoditi jedino putem intenzivne edukacije čime se podiže razina svijesti potrošača u njihovom značaju i važnoj ulozi u gospodarstvu jedne zemlje. Obrazovanje potrošača ne utječe samo na potrošača kao pojedinca nego je ono prvenstveno usmjereno na razvoj ljudskih prava, etičkih vrijednosti i socijalne i gospodarske pravde u svakoj pojedinoj zemlji. S tim u svezi Vlada Republike Hrvatske prepoznala je zaštitu potrošača koji je jedan od temelja svakog demokratskog i slobodnog društva i uvrstila zaštitu potrošača kao jedan od svojih glavnih prioriteta obzirom da veći nivo edukacije potrošača koristi općem boljitku društvene zajednice. U modernim europskim demokracijama razvoj zaštite potrošača ovisi o razini provođenja edukacije potrošača na svim razinama društva, a što je utvrđeno i člankom 153. E ugovora iz Amsterdama iz 1977. godine, a koji glasi: "S ciljem zaštite interesa potrošača i osiguranja visoke razine zaštite zajednica će doprinijeti zaštiti zdravlja, sigurnosti i gospodarskih interesa potrošača, promicati njihovo pravo na informaciju, obrazovanje te se organizirati kako bi štitila njihove interese". Kao primjer o tome koliko je važna uloga edukacije potrošača ističemo i organiziranje čitavog niza konferencija u zemljama članicama na temu edukacija potrošača, a kako bi se dao što veći značaj ovom području. Tako je edukacija potrošača bila i tema u okviru održavanja centralnog skupa u Beču 15. ožujka 2006. godine na dan kada se tradicionalno svake godine diljem Europe slavi dan zaštite potrošača. Prepoznavši važnost edukacije potrošača u korist hrvatskog gospodarstva te općeg boljitka društvene zajednice prateći događanja u zemljama Europske unije Vlada Republike Hrvatske kroz Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva kao resorno ministarstvo na području zaštite potrošača je u proteklom razdoblju uložilo uložilo iznimne napore i financijska sredstva radi provođenja šire edukacije o zaštiti potrošača. Tako su u razdoblju od 2005. i 2006. godine osnovana 4 savjetovališta za zaštitu potrošača u Zagrebu, Splitu, Osijeku i Puli koja se financiraju isključivo iz državnog proračuna, a čija svrha je educirati potrošače o njihovim pravima i obvezama. Nadalje, osmišljen je čitav niz projekata putem kojih se educiraju potrošači, a koji se provode u suradnji s udrugama za zaštitu potrošača kao npr. preventivna zaštita potrošača, informiranje o zaštiti potrošača, informiranje i izobrazbu potrošača te usporedni testovi proizvoda. U sklopu projekata izobrazbe potrošača potrošači su dobili kvalitetne edukacijske materijale, brošure koje obrađuju teme s kojima su potrošači u Republici Hrvatskoj imali najviše problema, a koje su se također financirale iz državnog proračuna. U sklopu projekta informiranja o zaštiti potrošača održan je čitav niz stručnih savjetovanja, seminara, okruglih stolova, skupova i radionica na teme financijske usluge, bankarstvo u sustavu zaštite potrošača, mogući način rješavanja potrošačkih sporova, javne usluge, oglašavanja, reklamiranja i deklariranja, uloga lokalne samouprave u provođenju politike zaštite potrošača. U sklopu projekta usporedni testovi proizvoda izvršeno je usporedno testiranje prehrambenih proizvoda korištenjem ovlaštenih laboratorija radi bolje educiranosti potrošača o kakvoći i zdravstvenoj ispravnosti pojedinih prehrambenih proizvoda na tržištu. Sve ove aktivnosti provode se u cilju da se u Republici Hrvatskoj uspostavi kvalitetan sustav zaštite potrošača te da se isti približi standardima sličnim onima u zemljama članicama S tim u svezi Vlada Republike Hrvatske kroz Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva nastavljaju u 2007. godini sa vrlo intenzivnim aktivnostima vezanim uz izgradnju sustava zaštite potrošača Republike Hrvatske, a sa ciljem dostizanja standarda zemalja članica Europske unije što će se omogućiti kroz donošenje novog Zakona o zaštiti potrošača koji je usklađen sa pravnom stečevinom Europske unije, donošenje nacionalnog programa zaštite potrošača za razdoblje 2007. do 2010. godine, nastavak pregovora sa Europskom unijom zaštita potrošača i zdravlja, zatim osnivanje tijela za alternativno rješavanje potrošačkih sporova, nastavak projekata namijenjen udrugama za zaštitu potrošača radi podizanja razine svijesti o zaštiti potrošača te početak projekta EU CARDS 2004 za daljnje jačanje kapaciteta na području zaštite potrošača. Unatoč ostvarenom značajnom napretku Republike Hrvatske na ovom području, a što je potvrđeno u izvješću Europske Komisije nakon bilateralnog screeninga za područje 28 zaštita potrošača i zdravlja gdje je izraženo zadovoljstvo o postignutom i ocijenjeno je da Republika Hrvatska vrlo dobro razumije pravnu stečevinu Europske unije u ovom području kao i njezine daljnje zadaće. Vlada Republike Hrvatske pa i društvo u cjelini treba i kontinuirano poduzimati dodatne napore kako bi se odgovorilo na preostale izazove. Slijedom svega navedenog Vlada Republike Hrvatske je mišljenja da je hrvatske potrošače potrebno kontinuirano kvalitetno i stručno informirati i educirati o svim prednostima i pozitivnim mjerama koje će nastupiti realizacijom navedenih aktivnosti koje će Vlada Republike Hrvatske kroz resorna tijela u sljedećem razdoblju provoditi zajedno sa ostalim sudionicima u stvaranju sustava zaštite potrošača u Republici Hrvatskoj, a kako bi hrvatski potrošači imali jednaku zaštitu kao i potrošači u zemljama Europske unije. I na kraju, stoga držimo vrlo bitnim i predlažemo da 2007. godina u Republici Hrvatskoj vezano uz područje zaštite potrošača bude fokusirana na edukaciju potrošača te predlažemo Hrvatskom saboru da se 2007. godina proglasi "godinom edukacije potrošača u Republici Hrvatskoj". Hvala vam. Hvala lijepo. Molim vas javlja li se netko u ime radnih tijela? Ne. Možemo na raspravu po klubovima. Prvo klub HDZ-a, Ivana Sučec-Trakoštanec. Izvolite kolegice! Zahvaljujem gospođo potpredsjednice, kolegice i kolege i gospodine državni tajniče! Klub Hrvatske demokratske zajednice podupire naravno i zadovoljan je sa prijedlogom ove odluke jer još se živo sjećamo rasprave iz prošlog tjedna kad smo govorili o Zakonu o potrošačima, o zaštiti potrošača gdje smo se svi naravno zalagali da se potrošači u Hrvatskoj maksimalno zaštite. A da bi se mogli zaštititi dakle moraju se upoznati sa svojim pravima koja ćemo im u ovom novom zakonu kad ga u drugom čitanju prihvatimo i proširiti. Potpuno smo suglasni s tim da se mora pojačati javna promidžba svih onih članaka koji su na usluzi potrošačima da bi se zaštitili na svim onim područjima koja zakon predviđa njih je najmanje desetak. I nešto što posebno cijenimo je u ovoj odluci, to što će Hrvatski sabor dobiti puno veću ulogu nego što je imao do sada, samim time što će ne donijeti ovu odluku nego što će sudjelovati aktivno u provođenju svih aktivnosti kroz naše članove koje ćemo odrediti u ime Hrvatskoga sabora da budu u radnoj skupini koji će predlagati planove i programe i koji će onda kontrolirati što Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva u biti radi, zato što je ministarstvo određeno kao nosioc tog programa i operativno naravno da će ga ono provoditi. Dakle, u tom dijelu mi očekujemo da će cijele 2007. se aktivno provoditi i novi Zakon o potrošačima i sve ono što možda još i sami nismo svjesni da će se događati na tržištu jer smo svjesni živih aktivnosti svakodnevno na svim područjima. A isto tako se nadamo da ćemo vrlo brzo donoseći ove dvije odluke dobiti i tekst Nacionalnog programa zaštite potrošača od 2007. pa za sljedeći period jer znamo da je ovaj do 2006. dobro dobro proveden i da je donio niz rezultata. A isto tako cijenimo i da će Udruge potrošača koje su se učlanile u Savez udruga se pojaviti kao ravnopravan partner i koji će zajedno dakle sa ministarstvom i sa Vladom raditi na dobrobit i zaštiti zdravlja i svih onih segmenata potrošača u Hrvatskoj koji to žele. Možda je za razmisliti da naravno prihvaćajući sve strane riječi koje su dobrodošle, koje svi razumiju se ova riječ edukacija promijeni u hrvatsku riječ poduka. Dakle, da to bude godina poduke potrošača u Republici Hrvatskoj, što ne mijenja niti na značaju niti na smislu a sasma je u duhu eto hrvatskoga jezika. Godina poduke potrošača u Republici Hrvatskoj je dobrodošla i očekujem da ćemo se kao zastupnici aktivno uključiti u sve te akcije a od ministarstva očekujem izvrsne planove i programe koje ćemo realizirati. Hvala lijepa. Hvala lijepo kolegice. Sljedeći je klub Hrvatske narodne stranke, kolega zastupnik Dragutin Lesar. Izvolite kolega zastupniče! Kolegice i kolege! Imamo ispred sebe jednu odluku koja otvara temu koja je izuzetno značajna, a kada smo i nedavno raspravljali o Zakonu o zaštiti potrošača govorio sam dijelom i o tome. Nažalost jednu izuzetno dobru ideju u tekstu kao što je predložena teško ju je podržat. Gospodine državni tajniče, predlažete da odluku Sabora za 2007. proglasimo godinom edukacije potrošača u Republici Hrvatskoj. Ni u obrazloženju ni u vašem uvodu nije bilo spomenuto prvo ta radna skupina a citiram predloženi tekst odluke koje će osnovati Sabor i Vlada, s koliko novaca raspolaže da provodi programe? Ili samo deklarativno proglašavamo godinu zaštitu potrošača ili aktivnosti koje bi trebali provoditi ne iziskuju nikakav novac. Da li u državnom proračunu postoje osigurana sredstva za ove programe? Na bilo kojoj poziciji, bilo kojeg ministarstva. I koliko je to sredstava? Drugo, predlažete da Hrvatski sabor u suradnji sa Vladom Republike Hrvatske osnuje radnu skupinu koja će pripremiti program obilježavanja. Pripremiti kome? Hrvatskom saboru na usvajanje ili sama sebi. Dakle, pripremiti program. E sad, ja pitam sljedeće. U Ministarstvu gospodarstva, rada i poduzetništva postoji Zakonom o zaštiti potrošača Vijeće za zaštitu potrošača koje je utemeljeno prije dvije godine ako se ne varam, tu negdje. I u sastavu toga Vijeća za zaštitu potrošača a zakonom ono mora postojati između ostalog su i predstavnici Udruga za zaštitu potrošača, stručnjaci sa tog područja, predstavnici ministarstva odnosno resora Vlade. Ne bi li bilo svrsi shodnije da ovaj prijedlog odluke u sebi sadrži poziv Vijeću za zaštitu potrošača da Vladi i Saboru u roku 30 dana pripremi i predloži program obilježavanja i edukacije. Čemu? A napominjem da je osnovna funkcija toga Vijeća upravo savjetovanje ministra resora gospodarstva. I kako to da to samo Vijeće nije osmislilo jedan takav projekat i došlo pred Vladu i Sabor ili samo Vladu ili samo Sabor? Ovo je klasični primjer gdje postoje tijela Vijeća, uredi, zavodi, institucije koje zakonom osnujemo i umjesto da one rade taj posao za što smo ih osnovali i imenovali, sada Parlament mora osnovati radnu skupinu zajedno sa Vladom da bi pripremili a još se ne zna kome program kojega ćemo u ovoj godini provoditi. Nije li ta radna skupina Vlade i Parlamenta suvišna? Znamo li mi o tome više od onih koji su u Vijeću za zaštitu potrošača? Ili bi trebali znati više o tome? Nadalje, 2007. je izborna godina i svima je nama jasno da nakon ljetnog raspusta, u jesen o ovoj temi nikakve radne skupine Vlade i Parlamenta neće biti aktivne. A ova odluka znači da će najprije a ne zna se kada Sabor i Vlada osnovati radnu skupinu, onda će ta radna skupina raditi program, ne zna se kome niti sa koliko sredstava i šta će raditi? Kada? Veljača mjesec Nije ozbiljno od naše strane prihvaćati obavezu da će Parlament zajedno sa Vladom tek sada formirati, a ne zna se do kada radnu skupinu niti tko će u njoj biti ni tko će predlagati kandidate za tu radnu skupinu, a imamo Vijeće za zaštitu potrošača. Ja predlažem gospodine državni tajniče da to Vijeće za zaštitu potrošača stavite u funkciju. Oni tamo rade uz naknade ako se ne varam. Imaju tehničke uvjete za rad. Postoji i Pravilnik o njihovom ustroju i radu. Djelokrug posla im je propisan. Oni bi trebali biti ti koji će savjetovati ne samo ministra nego i Vladu i Parlament koje aktivnosti u ovoj godini moramo svi zajedno provesti da bi i na tragu novog Prijedloga zakona o zaštiti potrošača i nakon njegovog usvajanja zaista učinili maksimum napora da 4 milijuna otprilike građana ove države educiramo ili podučimo kako zaštititi svoja potrošačka prava posebno, posebno zbog toga što smo svakim danom svjedoci velikog broja pritužbi i prigovora nesnalaženja i nemogućnosti. Drugo, mislim da bi najkvalitetniji potez u tom programu za kojega opet velim da ga mora predložiti Vijeće za zaštitu potrošača bio plan, termijski plan osnivanje savjetovališta za zaštitu potrošača. Podsjećam da i po postojećem zakonu a i u predloženom zakonu koje je Sabor usvojio u prvom čitanju suština intervencije države na području zaštite prava potrošača su savjetovališta koja osniva država, vlada. U Prijedlogu zakona ni u Nacionalnoj strategiji odnosno programu nema ni naznaka koliko će tih savjetovališta biti, gdje će sve biti osnovana? Koliko sredstava je za njih planirano izdvojiti u ovoj godini i koliko će se savjetovališta otvoriti u ovoj godini? Letke, plakate, pozive, sve to možemo mi napraviti, ali ako u tehničkom smislu građanima potrošačima ne omogućimo da na terenu oni imaju instituciju gdje se mogu obratiti nećemo punomoć napraviti. Akcijski plan za osnivanje savjetovališta. To će biti najveća kvaliteta ovog programa te tobože radne skupine. I ako to uspijemo napraviti da barem normativno i financijski prije ljetnog raspusta Sabor donese takav program napravili smo jako Jedini medij u Hrvatskoj koji je do sad ovoj temi posvetio nužnu pažnju i pomaže građanima je Hrvatska televizija uvođenjem emisije potrošački kod. Kako bi bilo da zainteresiramo i ostale medije posebice elektronske a da to bude sastavni dio programa pa ako treba i financija da upravo takvi tipovi emisija koje nemaju veze sa politikom i strančarenjem, koje nemaju veze s izborima. Koje nemaju veze s našim nadmudrivanjem u ovoj 2007. bude prioritet jer samo ako 1% troška građanima smanjimo dobrom zaštitom to je u samo jednoj kalendarskoj godini milijardu kuna. To je milijardu kuna ušteda građanima ove države. Sa uloženih možda 100 ili 200 tisuća kuna za ovakav program. Prijašnja tema je bila civilna, civilni sektori i udruge. I na ovom području nažalost imamo hiperprodukciju udruga za zaštitu potrošača. Čak postoje dva saveza udruga za zaštitu potrošača. Ne samo tridesetak udruga koliko znam nego i dva saveza koji međusobno ratuju umjesto da surađuju. I sve aktivnosti koje smo do sad provodili i davali i spuštali smo isključivo na taj civilni sektor i na te udruge. Međutim meni se čini da je na tom području došlo do jedne strašno opasne situacije da umjesto ostvarivanja prava zaštite potrošača su se i oni okrenuli jednoj vrsti djelatnosti koja je opasna, koja je na granici reketarenja. Pa jedni samo se bave telefonijom, ali zaboravljaju elektru. Drugi se bave samo deterdžentima a zaboravljaju sve ostalo. Vijeće za zaštitu potrošača u kojem sjede predstavnici tih saveza i udruga mora biti korektivni element takvog ponašanja. I zato pozdravljam ideju, namjeru i cilj koji je ovdje postavljen. Ali bojim se da ponuđenom odlukom to nećemo moći ostvariti jer nema mehanizma u predloženom tekstu ni rokova kako ćemo to sa Vladom formirati radnu skupinu? Kome će oni dati taj program? Tko će ga verificirati i s kojim novcem ćemo krenuti u njegovu aktivnost? Ja nisam pripremao amandman na tekst odluke. Apeliram na državnog tajnika za kojega nadam se ima ovlasti da prihvati sugestiju da program pripremi Vijeće koje postoji. Da ga ponudi Vladi i Parlamentu. Da sastavni dio bude novac, a posebice akcijski program osnivanja savjetovališta za zaštitu prava potrošača u Republici Hrvatskoj u ovoj kalendarskoj godini. mediji odnosno uključivanje medija na receptu, sistemu ili iskustva Hrvatske televizije s potrošačkim kodom. Hvala lijepo. Hvala lijepo kolega zastupniče. U ime Hrvatske seljačke stranke kolegica zastupnica Ljubica Lalić. Izvolite kolegice.

Cilj te odluke je jasan a to je podupiranje i poticanje educiranja potrošača međutim učinak te odluke je neizvjestan i to proizlazi iz samog teksta udruge. Kao što je rečeno prije mene Hrvatski sabor u suradnji sa hrvatskom Vladom tek treba osnivati radnu skupinu, kaže koja će pripremiti program obilježavanja godine edukacije potrošača u Republici Hrvatskoj te projekata i aktivnosti koje će se poduzeti a radi edukacije potrošača. Kolege danas je već veljača a ovo se odnosi na 2007. godinu. Postoji jedna izrijeka koja kaže ako hoćeš nešto odgoditi onda imenuj radnu skupinu i znaš da nikad to neće biti realizirano. I eto, upravo u tom smjeru nas usmjerava i sama ova odluka dakle koja nema jasno zacrtanu viziju, nema jasno zacrtanu strategiju i taktiku ostvarenja učinka te odluke, nego kaže da će se imenovati, osnovati radna skupina koja će tek pripremati program obilježavanja godine edukacije potrošača u Republici Hrvatskoj. ni obrazloženje ove odluke nema velike logike i nije potpuno jasno, pa vjerujte mi da nije ni vjerodostojno. Ovdje se pozivao kao na, sa, u obrazloženju da ćemo imati novi Zakon o zaštiti potrošača i da imamo Nacionalni program zaštite potrošača. Želim podsjetiti da je Zakon o zaštiti potrošača donesen 2003. godine, da je i taj zakon usuglašen sa zahtjevima Novi zakon koji je u prvom čitanju bio prošli tjedan ne čini bitne razlike u odnosu na postojeći zakon i zapravo se stiče dojam da se zapravo radi o kupovini vremena, a radi stvaranja alibija zbog čega 4 godine nije ništa učinjeno na zaštiti potrošača kako bi se moglo reći, evo pa mi smo tek donijeli zakon. Nadalje, ovaj prijedlog odluke nekako se može tumačiti na tragu opće one narodne poslovice koja kaže vidla žaba da se konji kuju, digla noge da i nju potkuju. A zašto? pa u obrazloženju prijedloga kaže, Europska komisija 2006. godinu proglasila je godinom edukacije potrošača, dakle 2006. godinu. Mi sada u veljači 2007. godine, a razmišljamo o proglašenju tekuće godine godinom educiranja potrošača. Čini mi se da se radi o velikom zakašnjenju. Pri tome ni na kraj pameti nam nije da bi ustvrdili da educiranje potrošača nije potrebno. Itekako je potrebno. I o tome smo upravo raspravljali u prvom čitanju Zakona o zaštiti potrošača u kojem se tek u jednom članku kaže da će nastavni programi srednjeg i osnovnog obrazovanja sadržavati obrazovanje potrošača. Ukazali smo na to da je to obrazovanje tek potrošača za buduća vremena i malog dijela stanovništva dok najveći dio stanovništva, a svaki hrvatski državljanin, svaki hrvatskih državljanin i potrošač zapravo je needuciran o načinu i mogućnosti konzumiranja prava koje im zakon daje. Sam zakon uistinu daje određena prava. Međutim, ta prava ostaju nekonzumirana. I ako ćemo provesti jedno ispitivanje javnog mišljenja među građanima Republike Hrvatske glede konzumiranja prava iz Zakona o zaštiti potrošača tada ćemo dobiti jasan odgovor da najveći dio građana ne zna koja mi prava iz zakona proizlaze. Ovdje smo danas čuli od predlagatelja da je glavni prioritet Vladi Republike Hrvatske upravo zaštita potrošača, jer to je tendencija svih demokratskih država, tome je usmjerena i Europska unija i to je uistinu točno da je usmjerena Europska unija i zaštita potrošača je uistinu obilježje jednog demokratskog društva. Ispravna politika zaštite potrošača je zapravo borba protiv siromaštva. Jer preko potrošača ekonomski jača strana u odnosu, u trgovačkom odnosu sasvim sigurno da dovodi do siromašenja stanovništva. Međutim, ako uzmemo izvršenje proračuna, a imat ćemo evo i uskoro o raspravu o odluci o preraspodjeli sredstava planiranih u državnom proračunu Republike Hrvatske za 2006. godinu, tada nećemo moći naći dokaz da je prioritet ovoj Vladi zaštita potrošača i to iz sljedećih razloga. U svim proračunima od donošenja Zakona o zaštiti potrošača pa do danas planirana su sredstva za provođenje te politike. Međutim pri izvršenju proračuna smo vidjeli da je realizacija tih sredstava neznatna čak do sramotnih 2,71%. Sa 2,71% nitko odgovoran ne može uspješno provoditi tako značajnu politiku u borbi protiv protiv siromaštva i zaštiti slabije strane u odnosu trgovanja. Nadalje, ističe se s ponosom kako se uznapredovalo u provođenju politike, te politike. Jer zamislite, od 2003. godine do danas, danas je 2007. godina, osnovana su čak 4 savjetovališta za potrošače, i to u najvećim gradovima Zagreb, Split, Rijeka, čini mi se Osijek. Pa to je sasvim sigurno nedovoljan broj savjetovališta s obzirom na broj potrošača u Republici Hrvatskoj. S obzirom na ono čemu su potrošači u Republici Hrvatskoj izloženi ovo je nedovoljan broj. Ma dobro je što se upućuje i na jedinice lokalne samouprave da se i one uključe u provođenje te politike. Međutim, jedinicama lokalne samouprave nismo osigurali sredstva. I moja općina bi vrlo rado otvorila savjetovalište koje bi savjetovalo njenih 7 tisuća stanovnika, međutim za to nema sredstava. I dokle god se ne osiguraju sredstva, dokle god se ne otvore savjetovališta, dokle god svakodnevno na sredstvima javnog priopćavanja kako televizije tako i radija nemamo edukativnih emisija o zaštiti potrošača mi ne možemo reći da se uspješno nosimo sa tim problemom. Nadalje, najviše su ugroženi u Republici Hrvatskoj potrošači koji su korisnici javnih usluga. I to smo rekli u raspravi. I kao primjer smo napravili, naveli korisnike vode iz sustava, vodoopskrbni sustav. Rekli smo da cijela regija, cijela regija za cijenu koju plaća za pitku nema pitku vodu nego tehničku vodu koju zapravo ne smije stanovništvo piti. Na koji način će se gospodine državni tajniče zaštiti ta kategorija potrošača? Na koji način će se zaštiti kategorija potrošača koja plaća po zakonu, po odluci Vlade, po uredbama Vlade naknadu za odvodnjavanje, a nema odvodnjavanja ni sustava, odvodnjavanja ni u Božjoj promisli? Pa i oni su potrošači. I oni su stavljeni u kategoriju potrošača, a potpuno su nezaštićeni. I vjerujte kad bismo znali dati odgovor i tim potrošačima onda bismo bili uvjerljiviji i vjerodostojniji u uvjeravanju da je prioritet ove Vlade Republike Hrvatske upravo provedba politike zaštite potrošača. Da li je potrebno napomenuti da po sada važećem zakonu Nacionalni program zaštite potrošača morao je biti donesen u roku od godinu dana. Taj program je kasnio dvije godine i sada kad je donesen bit će vrlo interesantno pogledati onako precizno po stavkama šta je od tog programa provedeno. Taj program sadržava i educiranje građana. I educiranje građana sadržava. Sada bi bilo na pamet govoriti o tome, jer predlagatelj se nije potrudio da u obrazloženju ove odluke navede i to, ali očekujem da ćemo imati izvješće o provedbi tog nacionalnog programa i tada ćemo vidjeti da se provedba deklarativno zauzete politike, odnosno politike zaštite potrošača podržava tek deklarativno a u stvarnosti ne. klub Hrvatske seljačke stranke podržat će ovaj prijedlog odluke o proglašenju 2007. godine, godinom edukacije potrošača u Republici Hrvatskoj iako naglašavamo unaprijed znamo da ta odluka neće dati poželjni, potrebni i očekivani učinak, a kad ne daje učinak, dakako da onda neće ostvariti ni cilj. **Adlešič, Đurđa (HSLS)** Hvala lijepo kolegice. U ime kluba Hrvatske stranke prava, kolega zastupnik Pero Kovačević. Izvolite kolega zastupniče. Poštovana gospođo potpredsjednice, kolegice i kolege, državni tajniče. Klub Hrvatske stranke prava smatra da je prijedlog ove odluke toliko deklaratoran kao što je deklaratorna danas u Hrvatskoj i sama zaštita potrošača. Znači ako ste pogledali tekst ove odluke iz nje proizlazi iz teksta samo neosporna prva točka, a to je da će 2007. godina se proglašava godinom edukacije potrošača u Republici Hrvatskoj, a ovo dalje je toliko deklaratorno, niti je određeno niti je odredivo. Recimo točka 2. govori da će veli Hrvatski sabor će u suradnji osnovati radnu skupinu, a da se na kraju ne kaže tko će onda tu radnu skupinu imenovati, hoće li Hrvatski sabor na prijedlog Vlade ili ili će Vlada na prijedlog Hrvatskoga sabora što se u zadnje vrijeme sve češće događa i koliko će članova imati ta radna skupina, to se uopće ne regulira ovom točkom 2. ove odluke. E sada me zanima o čemu će se educirati potrošači. U čemu će se u ovome trenutku educirati potrošači kada i sami znamo kakvo je činjenično stanje, Zakon o potrošačima važeći ne regulira i ne daje punu zaštitu potrošačima, a svakodnevno smo svjedoci da se prava potrošača krše, a i na žalost nema pravnih mehanizama i sredstava da se tome stane na kraj. Čuli ste i sami, znate podatke, da preko 60% prekršajnih prijava ode u zastaru. Od onoga dijela dalje 40%, 30 završi prekršajna prijava tako da se izrekne opomena ili ukor i 10% ovih gdje se izriče minimalna kazna. I sad tko je zadovoljan takvom zaštitom potrošača? Zadovoljni su samo oni koji krše ta prava, a čuli smo neko veče i glavnog državnog inspektora. Znači samo su oni zadovoljni. Nitko drugi nije zadovoljan takvom zaštitom potrošača. I sad šta ćete vi ljude educirati? Vi podnesite zahtjeve, javite se inspekciji, inspekcija će napraviti svoj dio inspektor, to će poslije otići u zastaru ili će biti riješeno ukorom ili opomenom. Prema tome kasnimo slažem se i sa kolegicom Lalić, 2006. je Europska komisija bila proglasila godinom educiranja educiranja potrošača za Europsku uniju, ali oni imaju zakonska rješenja koja su učinkovita i koja se provode i gdje se omogućava zaštita potrošača. Sada u ovome trenutku stvarno ne znam kakav će biti taj vaš program te radne skupine kada znamo kakvo je činjenično stanje i da se to činjenično stanje sa sadašnjim zakonskim rješenjima i sadašnjim načinom rada ne može ništa ništa popraviti. Ne može ništa popraviti da bi se ostvarilo ono što mi svi sigurno ovdje želimo postići. Prema tome znači na kraju ponavljam. Ova je znači odluka toliko deklaratorna koliko je i sama zaštita potrošača i ne vidim učinke pozitivne i dobre u smislu educiranja. Trebalo se pričekati bar dok se zakon pa onda bi se možda mogli malo učinkovitije educirati sami potrošači, ali bez odgovarajućih pravnih mehanizama i sredstava da se to provodi u djelo, opet ćemo govoriti o istoj situaciji. Nećemo biti zadovoljni, ostati će zadovoljni samo oni koji krše prava potrošača. Hvala lijepo. **Adlešič, Đurđa (HSLS)** Hvala lijepo kolega zastupniče. Nema više prijavljenih klubova. Za pojedinačnu raspravu, prvi je na redu zastupnik Zvonimir Sabati. Izvolite kolega zastupniče. Hvala gospođo potpredsjednice. Gospodine državni tajniče, kolegice i kolege zastupnici. Na tragu diskusija koje su bile iznijete u ime klubova opozicijskih stranaka, sasvim sigurno možemo reći da smo nezadovoljni načinom na koji je upućen u postupak ovaj prijedlog odluke. Naravno nema dvojbe da odluka sama po sebi nije toliko upitna da se ova godina proglasi godinom edukacije potrošača. Zgodno je možda malo ponoviti i obrazloženje koje piše uz prijedlog ove odluke gdje se spominje da je edukacija potrošača bila i tema u okviru održavanja središnjeg skupa u Beču 15. ožujka 2006. godine samim time je Europska komisija 2006. godinu proglasila godinom edukacije potrošača pri čemu je temeljni cilj provođenje politike zaštite potrošača kako Europske unije tako i nacionalnih politika, definira načelo aktivan građanin zaštićen potrošač. Naravno i obrazloženje govori da je zaštita potrošača jedan od temelja svakoga demokratskog i slobodnog društva i to je Vlada Republike Hrvatske prepoznala kao jednu od svojih prioriteta. Tek sada. Svakako da ova odluka kojom se želi proglasiti 2007. godinu godinom edukacije potrošača u Republici Hrvatskoj, ima svega 5 pa dobro da se i na to malo osvrnem. Prvo, to je bilo već i spomenuto, zašto Vlada Republike Hrvatske, Hrvatski sabor osnivaju radnu skupinu koja bi trebala pripremiti program obilježavanja godine edukacije potrošača u Republici Hrvatskoj? Iz svakojeg projekata i aktivnosti koje će se poduzimati radi edukacije potrošača. Već je bilo sada rečeno, kad se nema određena vizija ili rješenje da se nešto riješi, neki problem onda se osnuje komisija i prebacuje se na neki način odgovornost na tu radnu skupinu ili komisiju. Sjetimo se samo, podsjetit ću vas sve ovdje, također i radne skupine koja je osnovana prije 2 godine, a koja je trebala pronaći rješenje kako da se isprave nepravde prema novim umirovljenicima. Do danas, evo 2 godine su prošle, međutim ništa se nije napravilo po tom pitanju. To znači da postoji opravdana bojazan da će i ova radna skupina stvarno studiozno i temeljito pripremati program obilježavanja godine edukacije potrošača. Ako je tako temeljito onda će vjerojatno to trajati i malo dulje. Vlada je trebala na prijedlog Vijeća za zaštitu potrošača pred ovaj Visoki dom izaći s konkretnim programom i rokovima i zaduženjima, a ne odgovornost prebacivati na radnu skupinu. Na taj način bi se jasno vidjelo što se i kako planira i s kojim sredstvima bi se to realiziralo i koje bi područje djelovanja bilo dominantno. Na taj način bismo znali da li se to više temelji, da je ta odluka na edukaciju potrošača u određenim trgovačkim djelatnostima ili trgovinama ili na elektroničke medije i na sve skupa. Ne znamo koje je dominantno područje djelovanja. Iz toga slijede određena pitanja. Zašto se s tom inicijativom čekalo do sada? Zašto se nije kao i u Europskoj uniji 2006. godine proglasila godinom edukacije potrošača? Kome je interes na kraju krajeva da potrošači nisu dovoljno educirani jer mi definitivno samom ovom odlukom potvrđujemo da je potrebno educirati potrošače. Kako do potrošača dopiru informacije, koja su njihova prava? A na kraju krajeva i pitanje zašto nam potrošači nisu do kraja osvješćeni? Tada se ne bi dogodilo kao što je bilo već i prošli tjedan puno govoreno o tome da na policama imamo proizvod bez cijene, a ponekad su te cijene istaknute da se niti ne vide ili da je za njihovo čitanje potrebno povećalo, a da ne spomenem važan detalj, rok valjanosti proizvoda. Posebno se to odnosi na uvozne proizvode kojima je rok trajanja pri kraju i zbog toga su izazovno ili primamljivo jeftini. Kako dugo su ti proizvodi na policama i da li im je istekao rok trajanja? To bi trebali potrošači otkrivati ili netko drugi, ja ne znam. Nemojmo misliti da će inspektori svaku takvu sitnicu moći jednostavno i lako otkriti. Sigurno da je to lakše napraviti ako je zakonom to jasno osvješćen potrošač. Ne treba nitko od nas potrošača biti jako pametan da dođe do odgovora na ova pitanja i ovakvo stanje. Spomenimo slobodno trgovački lobij ovdje. Nekako se to bojimo spominjati ali očito je trgovački lobij taj koji kontrolira i koji često puta i ima veći utjecaj nego i samo ministarstvo da se neke stvari ne daju ili da se nedovoljno educiraju … /Govornik se ne razumije./ potrošači. Ne treba se stoga zavaravati ovakvom odlukom da se nešto značajno mijenja. Mi imamo Zakon o zaštiti potrošača, pitam ja sve nas ovdje pa naravno i našu javnost, koliko potrošača zna koja su im prava temeljem tog zakona kad većina potrošača niti ne zna da imamo taj zakon. Budimo objektivni, nemojmo si naravno zatvarati oči pred tim problemom. Koliko je novaca poreznih obveznika potrošilo na promicanje projekata iz pojedinih ministarstava jer su promovirali i Vlada pa i ministri, dakle, pojedinci i koji su se svakako koristili u političke ili predizborne svrhe ili se koriste. Želimo li se baš ove predizborne godine posvetiti potrošačima? Sigurno da je to odličan politički potez Vlade prije izbora, ali ipak pričekajmo. Nemojmo se previše veseliti, pričekajmo da vidimo što će se učiniti na ovom području. Svakako, ja osobno ću uz određene primjedbe koje su bile do sada rečene, podržati, mislim da je dobro i korisno da se potrošači dodatno educiraju. To nije sporno, ali nedorečenost ove odluke je evidentna i ja očekujem svakako da će i gospodin državni tajnik ovdje prisutan odgovoriti na pitanja koja su bila do sada postavljena. I u kojem roku će se osnivati ta radna skupina o kojoj ovako treba izaći sa konkretnim programom pred ovaj Hrvatski sabor, a ne da to bude njihov dokumenat za koji neće nitko znati. I na kraju krajeva, da se informira potrošače ili javnost što su na kraju krajeva i aktivnosti koje se žele poduzeti u toj godini. Svakako da Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva koje je zaduženo za operacionu provedbu programa, trebalo je to već odavno napraviti, ali ako nije želimo da u roku od mjesec dana izađe pred ovaj Hrvatski sabor kompletan program i aktivnosti koje će se provoditi u ovoj godini. Hvala. Hvala lijepo kolega zastupniče. Još je prijavljen zastupnik Miljenko Dorić. Izvolite. **Dorić, Miljenko (HNS)** Zahvaljujem se gospođo potpredsjednice, gospodine državni tajniče, kolegice i kolege. Ja ću biti vrlo kratak i moram reći da je ova točka o kojoj smo mi u klubu razgovarali prošli tjedan nešto s čime se ja osobno ne slažem s tom odlukom, a objasnit ću gospodine državni tajniče i zašto. Naime, kada se jedna godina proglašava godinom bilo čega pa u ovom slučaju i godinom edukacije potrošača onda je red da se to učini u prethodnoj godini. Mi smo već ušli u 2007. godinu, mi smo već u veljači, još nemamo ni radnu skupinu koju predlažemo formirati. Ta radna skupina tek mora doći sa prijedlozima, ne znamo kako ćemo radnu grupu formirati, ne znamo kada ćemo onda odraditi 2007. godinu, da li u ovoj ili u sljedećoj godini. Dakle, to je nešto s čime se apsolutno ne mogu složiti i ako je cijela Europa 2005. godine se pripremila i prošlu godinu odradila kao godinu edukacije potrošača zašto se mi u Hrvatskom saboru i Hrvatskoj nismo mogli tome priključiti nikako mi nije jasno. Nadalje, želio bih reći da se potrošači prvenstveno štite putem pravne i uređene države. Ja sam vam prošli puta naveo jedan primjer, da ne mijenjam temu ja ću sada se vratiti na taj primjer gospodine državni tajniče primjer sjećate se maslinovog ulja. Rekao sam vam uđimo u prodavaonice, uzmimo uzorke, pošaljemo ih na kontrolu pa ćete vidjeti da veliki dio tih uzoraka koji su na policama naših trgovina ne odgovaraju onome što piše na naljepnicama. Pod ekstra djevičanskim uljem se prodaje koješta. Zašto je to tako to vi morate znati zašto se potrošači ne štite već na prvom koraku kada proizvod izlazi iz proizvodnje, zašto se ne poštuje Pravilnik o maslinovom ulju, zašto se ne poštuju mnogi drugi pravilnici? To je moje pitanje. Dakle, tu moramo napraviti prvi veliki iskorak, a onda tek moramo prenijeti i dio odgovornosti na same potrošače da znaju kome se mogu žaliti, da znaju do kada mogu vratiti robu, da znaju pod kojim uvjetima je mogu vratiti i sve ostalo. Nadalje, mislim da je kolega Lesar u svom izlaganju rekao ono što nama ne treba nikakva radna skupina. Vijeće za zaštitu potrošača koje smo formirali prije 2 godine može taj posao i treba taj posao odraditi. Dapače, ja osobno smatram da bi ako želimo ove godine napraviti stvaran pomak onda to možemo učiniti kroz niz stručnih sastanaka, okruglih stolova gdje ćemo pozvati jasno i udruge udruge potrošača, ali gdje ćemo pozvati i udruge diplomiranih sanitarnih inženjera, liječničku komoru, vi iz ministarstva i ostali koji će moći napraviti jednu detaljnu analizu onog šta smo postigli do sada i temeljem te analize vidjeti točno koji nam koraci predstoje u sljedećem razdoblju. I smatram da bi čak i Hrvatski sabor obzirom na značaj ove teme morao češće dobivati razna izvješća i od samoga Vijeća, ali i od strukovnih udruga koje nam sigurno mogu pomoći da onda i mi kao saborski zastupnici u biti pomognemo u ovom procesu. Ponavljam, možda čak ne mora doći to uvijek na plenarnu sjednicu. Predlažem da vaše ministarstvo nama ponekad pošalje određene materijale, prijedloge, inicijative da se odrade na našim stručnim radnim tijelima, na odgovarajućim odborima. Ti odbori moraju konačno preuzeti i svoj dio posla i svoju odgovornost, a ako oni procjene neka onda dođu ti predmeti i na plenarnu sjednicu. Prema tome, ja ću svakako glasovati protiv odluke. Ne zato što ne bih mogao prihvatiti da se godina proglasi godinom, odnosno edukacija potrošača, već zato što je to zaista prekasno i zato što mislim da ovako ne treba raditi. Hvala lijepo. Hvala kolega zastupniče. Nema više prijavljenih zastupnika. Državni tajnik se također nije javio za završnu riječ. **Šeks, Vladimir